naziv ovog Predloga zakona koji je pred nama posle višedecenijske afere jednog od najvećih zločina – krađe beba iz porodilišta od njihovih roditelja je u najmanju ruku licemeran, da ne upotrebim neki drugi izraz.Mi smo i tu reagovali, kao ozbiljna poslanička grupa. Ovo ne bi trebalo da se nazove samo zakon o krađi beba, već da ima i onu pravu konotaciju koja zaista i jeste, da je u pitanju međunarodna trgovina tek rođenim bebama. Da je to tako, ustanovio je i Anketni odbor u mnogim slučajevima, o čemu je govorila koleginica Radeta, 2005. godine, ali i kasnije Radna grupa, 2010. godine, koja je bila zadužena za izradu jednog zakona koji će da rasvetli sve okolnosti pod kojima su se ovakvi monstruozni zločini desili.Slavica Đukić Dejanović je bila predsednik Narodne skupštine, danas je, posle 10 godina, ministar i zaista je licemerno da ona danas kaže kako će ovaj zakon da omogući roditeljima koji sumnjaju da su im ukradene bebe da se ta njihova sudbina rasvetli.Šta je urađeno od tada? Evo, ovde sedi gospodin Ćosić, on ne može da govori, gospodine ministre, pa vi pokušavajte da razgovarate sa njim, da vam on kaže da li je i dalje po svom stavu. On je pomoćnik ministra pravde. Gospodin Ćosić je 2010. godine učestvovao ispred Vlade Mirka Cvetkovića i ministarke, tada, Snežane Malović u radu ove Radne grupe. On je izjavio da je nastupila apsolutna zastarelost i da niko ne može krivično da se goni ako se ustanovi da je neko dete ukradeno.Da li gospodin Ćosić i dalje ima takvo mišljenje, s obzirom na to da je danas Nebojša Stefanović da su našli, pokušaću da ga citiram, ali ipak ću da ga parafraziram – našli smo mogućnost kako da se počinioci, ako se utvrdi krađa bebe u konkretnom slučaju, krivično gone, jer je u pitanju delo koje još uvek traje, s obzirom da je dete nestalo?Ja stvarno ne znam gde ste učili, da li ispred „Sava centra“ na onom platou ili ispred ove „Kombank dvorane“ Ustav i Krivični zakonik ove zemlje? Verujem da će gospodin Ćosić, kao odgovoran čovek, i dalje da ostane pri ovom stavu iz 2010. 2010. godine, jer Krivični zakonik jeste promenjen, ali ne u delu kada nastupa opšta zastarelost i ne u delu kada se tumači kada je neko krivično delo izvedeno i kada je svršeno krivično delo. Zato, nemojte da lažete jadne ljude, roditelje koji godinama traže istinu za svoju decu.Vi ste tek pošto ste upozoreni od EU i vaših mentora pristupili izradi ovog zakona. U stvari istina je takva da gospođa Zorica Jovanović, koja je sama pokrenula svoj slučaj ispred Evropskog suda za ljudska prava, je u momentu kada su je pozvali telefonom iz Ministarstva Republike Srbije, odnosno zastupnik naše zemlje u Strazburskom sudu htela da se sruši ispred telefona kada joj rečeno da treba da joj se uplati protivvrednost od 10.000, jer je utvrđeno da je njeno dete nestalo. Vi sada to što će ti roditelji da dobiju, eventualno, tu visinu naknade pokazujete kao epohalni deo ovog zakona.Dame i gospodo, zar to nije monstruozno? Vi nećete biti u situaciji, očigledno,

da završim rečenicu.

da i vi poštujete dostojanstvo Narodne skupštine, a meni dozvolite da vodim sednicu onako kako je to predviđeno Poslovnikom.Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.

na završetku, takoreći, današnjeg dana govoriti o ovom veoma važnom zakonu.Ono što je bitno, a to je da je ovaj zakon trebao biti donesen još za vreme stranke bivšeg režima, a nije donesen iz samo njima znanih razloga.Drugo, po ovoj temi ne treba postupati sa dnevno političkog aspekta i upravo oni narodni poslanici koji su to izgovarali danas, ove reči u Visokom domu, nema ih sada u Narodnoj skupštini, napustili su, a upravo su oni pokušali da priđu ovoj temi sa dnevno političkog aspekta. Radi se o Vladimiru Đuriću i o gospođi Macuri.Kao što je i ministar napomenuo, imam osećaj da oni uopšte nisu pročitali zakon i zato su predložili da zakon treba da se povuče. Međutim, po mom sudu zakon treba usvojiti i u svoj primeni on će pokazati da li neke odredbe treba menjati ili ne.Ono ne.Ono što imam utisak ovih meseci, a da ne kažem i godina, to je da neke nevladine organizacije pomalo zloupotrebljavaju ovaj izuzetno osetljiv problem, pa predlažu upravo da se povuče zakon, kako bi dalje na ovom osetljivom problemu trajao haos koji traje, kako vidimo, nekoliko desetina godina.Cilj ovog zakona je, to smo se danas svi složili, da utvrdi istinu. Naravno, ovaj zakon propisuje posebni postupak za utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici

da je povređeno pravo na porodični život roditelja novorođenog deteta.Dobro je, dame i gospodo narodni poslanici, što je dat odgovor na glavne primedbe ovog zakona od strane Udruženja roditelja, iako su uvaženi narodni poslanici, a nema ih niti Vladimira Đurića, ni gospođe Macure, tvrdili da to nije učinjeno. Učinjeno je, kao što ste videli, dati su odgovori na primedbe.Nažalost, naših političkih protivnika, ovih iz Saveza za Srbiju, danas nema u ovom visokom Domu, na ovoj sednici Narodne skupštine da raspravljaju i oni o ovom problemu.To govori o njihovom odnosu prema ovoj problematici o kojoj raspravljamo a oni uostalom i nisu imali osećaj da ovaj zakon stave na dnevni red Narodne skupštine, kada su to mogli.Za to vreme oni danas tumaraju po gradovima Republike Srbije i inostranstvu i optužuju svoju zemlju, kao na primer, su išli nedavno u Brisel, ovih iz Saveza za Srbiju, na čelu sa Draganom Đilasom, zvanom Điki mafija, Zelenovićem i Nikolićem, i optužili Srbiju

SNS.Oni su poslali i pismo u Brisel u kojem se kaže, citiram – Srbija je doživela dramatično nazadovanje od kada je došlo do uspona SNS i njenog dolaska na na vlast 2012. godine. Završen citat.Upravo, uvaženi građani Republike Srbije vidite da je istina obrnuta, da je Srbija upravo, od kada je SNS došla na vlast, doživela reformski preporod u ekonomskom, društvenom i svakoj drugoj oblasti.To je Đilasov i ovih iz Saveza za Srbiju, odnos prema građanima Republike Srbije, ali odnos prema državi To je vrlo važno da poštovani građani vidite kako oni tretiraju i vas a i državu u celini. Takve optužbe monstruozne, može samo onaj da izrekne koji je operisan od minimuma patriotskog osećanja i odgovornosti prema svojoj zemlji.Ništa bolje nije ni njihov glavni lider Savez za Srbiju, Boško Obradović. Ja ću uzeti malo vremena da bi mogli shvatiti šta je juče izgovorio, da vidite o kakvom se čoveku radi.To onaj Boško Obradović koji je izvršio, kako se sećate, da vas podsetim uvaženi poslanici, a i vas građani Republike Srbije, koji je izvršio upad u RIK i napad na članice RIK, to je onaj koji je izvršio upad u opštinu Pećince, to je onaj koji je izvršio napad na predsednika Administrativnog odbora Skupštine Republike Srbije, dr Aleksandra Martinovića, to je onaj koji je izvršio upad u kabinet predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, Maje Gojković, to je onaj koji je izvršio upad u policijsku stanicu u Guči, to je onaj koji je izvršio napad na novinarku „Pinka“, to je onaj koji je pokušao upad u REM, to je onaj koji tražio streljanje predsednika Republike, Aleksandra Vučića, i predsednicu Vlade Anu Brnabić, to je onaj koji je pokušao upad u zgradu Predsedništva Republike Srbije,

izbacio iz zgrade, to je onaj koji je zapretio predsedniku Vučiću šamaranjem, to je onaj, verovali ili ne, koji je 19.11.2019. godine izjavio, citiram Vučić mora na hitnu operaciju srca u SAD, kako bi preživeo, baš zato sada je pravi trenutak da se intenziviraju napadi na njega i svih oružja. Završen citat. Ovo ne bi izgovarali ni najveći neprijatelji Republike Srbije.To je onaj koji je oktobra 2017. godine uneo kamen u ovaj visoki Dom Narodne Republike Srbije za koji je rekao

To je onaj koji je marta 2019. godine, pokušao upad u zgradu Skupštine grada Beograda, to je onaj koji je 2017. godine, vršio upad u RTS u RTS i hteo se uključiti u program, to je onaj koji je marta 2019. godine zajedno sa Đilasom i Jeremićem rušio ogradu ispred Predsedništva Srbije, to je onaj

koji je nazvao gospodina Mićunovića, komunistom i lažnim patriotom, a on mu je odgovorio – mene ne interesuje politički huligan Boško Obradović, koji pokušava da u naš politički život uvede uvede tabloidno prostaštvo. Zašto sam ovo sve govorio?Poštovani građani Republike Srbije i narodni poslanici, da vidite o kakvom se čoveku radi, a njega je najbolje okarakterisao juče 26.12.2020. godine, Goran Ješić, koji je rekao Zoranu Lutovcu kada je optužio vlast za kampanju protiv migranata, citiram – a možda sve to ima neke veze,

i od nesrećnih ljudi pravi političku kampanju.Evo ove napred njegove ispade sam naveo da vidite kako je njegov saborac Goran Ješić, njega okarakterisao , citiram, kao budalu. Evo, javljaju se po medijima i tvorci monstruoznog filma o Aleksandru Vučiću, koji ima za cilj, kako ste videli da demonizuje njegovu ličnost i svega onoga što je učinjeno u ovoj zemlji, pod vlasti Aleksandra Vučića.Ja sam analizirao ličnosti, autora i aktera izjave o predsedniku Vučiću o filmu, i da vam kažem da nisam po struci samo istoričar, nego i pedagog, koji je polagao nekoliko ispita iz psihologije i imam nekoliko radova radova iz psihologije. Radi se o ljudima Ljubodragu Stojadinoviću, Vesni Mališić, Branka Prpa, Miša Brkić, Biljana Stepanović, Zoran Gavrilović, Žarko Trebešanin, Slaviša Lekić i gospodin Popadić.Samo ću dve ličnosti po dve rečenice, Vesna Mališić, poštovani građani ako pratite njene tekstove, strano joj je sve što je srpsko i državno. Tako je 1.12.2019. godine u „Utisku nedelje“, rekla, nećete verovati da je ovo izrekla, ali proverite, citiram – da je Srbija ludnica, građani, većina građana Republike Srbije luda. Završen citat. U toj emisiji, predsednik Udruženja novinara Srbije joj je preporučio da napusti profesiju novinara. Ako je to rekla za građane da su ludi, i za državu Srbiju da je ludnica, onda niste mogli ništa očekivati da u ovom filmu pozitivno kaže o Aleksandru Vučiću.Druga ličnost koju sam analizirao, u nekoliko rečenica jeste dr. Branka Prpa. Verovali ili ne, ali sam dobio službeni odgovor, kao direktor Narodnog istorijskog arhiva u Beogradu, formirala je komisiju 2004. godine, koja je uništila dokumentaciju o navodnom samoubistvu Predraga Gojkovića , o kojem smo ovde često diskutovali, u stanu Saše Jankovića, zvanog Saleta prangije, 1993. godine i time učinila zločin prema istorijskog građi trajne vrednosti.Zato, poštovani građani neka vas ne čudi to što iznosi najgnusnije laži o Aleksandru Vučiću, u ovom filmu. Ona je toliko nisko pala, ta moralna gromada, dr Branka Prpar, da je optužila Aleksandra Vučića za ono što on nikada ne bi učinio nikome. Njene optužbe, ovo je važno da shvatite, imaju za cilj da zamagle i prikriju pravu njenu ulogu u tome zašto optužuje Aleksandra Vučića. E, to je istina.Drugi, Slaviše Lekić, potpisnik grupe od 88, koji su optužili Republiku Srbiju za destabilizaciju u Crnoj Gori. Neću da govorim o njemu pošto ga vrlo dobro znate. On je jedan od potpisnika ovog apela koji su optužili Republiku Srbiju.Samo da kažem dve ličnosti koje su se našle su Latinka Perović, Stjepan Mesić, Milan Kučan, dalje da ne govorim, jer smo o tome već ovde govorili.Dakle, strano mu je sve što je srpsko i što je napredno u ovoj zemlji.Zajednička karakteristika svih ovih aktera u filmu „Vladalac“ jeste, po mom sudu, evo bavio sam se kao čovek hajde da kažem struke, prvo da su te osobe izrazito destruktivne

da su to osobe namćori, crte lica im govore. Četvrto, da su to osobe sa izrazitim psihičkim nedostacima, pa je potrebno, po mom mišljenju po dva psihologa ponaosob da se bave njihovim psihičkim nedostacima, kako bi im umanjili i sanirali određene razliku od njih i ovih plaćenika koji su ih platili za ovaj film, Aleksandar Vučić je veliki srpski državnik, veliki srpski reformator i iznad svega veliki srpski rodoljub i patriota koji nikada, baš nikada, neće učiniti nešto na štetu srpskog naroda i nacionalnih manjina u Republici

jedan od zakona o kojem danas raspravljamo jeste jako osetljiva tema. Mene čudi kod nekih kolega, narodnih poslanika, što u ovoj raspravi ne nalaze meru koja odgovara onome šta predlagač zakona, odnosno Vlada Republike Srbije želi da postigne i šta želimo mi kao narodni poslanici koji hoćemo da podržimo ovaj predlog zakona.Čini mi se da se ovde jedna dobra namera i dobro napisana, izvrgava ruglu. Ja to moram tako da kažem, bez obzira da li su neke primedbe opravdane ili nisu, sa nekim stvarima ne smemo da se igramo.Ovde je reč o zakonu koji će nekim naših građanima da promeni život. Znači, ne raspravljamo više da li je bilo otetih ili nestalih beba, to nije tema. Tema ovog zakona je da se utvrdi

ovde nikakve priče ni oko EU, mada su neki hteli i na to polje to da prebace, pa iz iste poslaničke grupe neki kažu – eto izvršavate, ali izvršavate pogrešno; drugi – zašto izvršavate, ne želimo u EU itd. Malo neke stvari postavite na svoje mesto.Slušao sam kolege poslanike kako kažu - zašto je javnost isključena iz ovog postupka. Nije isključena.Moram da postavim jedno pitanje tom istom kolegi koji je to rekao. Da li bi on voleo iz novina da sazna da nije dete svojih roditelja koje je smatrao da jesu? Da li bi voleo to da sazna iz novina? Neka se stavi na mesto tih ljudi, pa onda neka kritikuje neke odredbe ili neka prestane da priča gluposti zarad jeftinih političkih poena.Jeste poena.Jeste ovo tema koja godinama… Čini mi se različitog inteziteta je bila svih ovih godina unazad. U nekim trenucima je stavljeno pod tepih, u nekim trenucima je to dobijalo neke dimenzije, ne mogu nikako da kažem nezaslužene, ali neočekivane u nekom određenom trenutku.Imali smo i te anketne odbore, imali smo i komisije, imali smo svega i svačega, sada prvi put imamo nešto što reguliše zakon i obaveze nadležnih organa koji treba da sprovode zakon. To su sudovi. I kad neko kaže da li postoji to nezavisno telo? Šta ćete nezavisnije od suda? Sa posebnim ovlašćenjima dajemo sudu i posebno ovlašćenje ovim zakonom, a pored svih onih ovlašćenja koje sud ima. ima. Ne znam da li postoji neko nezavisnije telo, jedni Narodna skupština. Ne postoji.Znate, kada hoćemo nešto da izvrnemo ruglo onda se hvatamo za neke takve sitnice, pa onda raspravljamo i licitiramo oko iznosa novčane naknade i tako dalje, ko je treba da podnese, ko je šta odgovorio. Ljudi, propust su načinili neki u to doba, a to su bile neke javne ustanove gde je osnivač bila država, nisu bili državni organi ali su radili na osnovu ovlašćenja koje su im tada data zakonom za ta ovlašćenja i sprovođenje tih ovlašćenja garantovala je država, naravno, iako sada ova vlast nije kriva ništa ali zbog nekog kontinuiteta i ozbiljnosti države mora da obeštećuje te građane.Možemo da licitiramo oko mnogih stvari, da li je nešto trebalo ovako ili onako, ali nemojte da se bavimo tim pitanjem ili kao što su neke kolege rekle - ovo je zakon kojim ćemo mi da isplatimo štetu roditeljima nestalih beba i da se tu sve završava. Ne. Što ne kažete da tada sve počinje, jer ako sud utvrdi da je beba nestala ili oteta ne može tužilac više da žmuri i da kaže nema krivičnog dela. Ne može. Sad mora da pokrene postupak i tužilačku istragu da utvrdi, odgovornost svakog pojedinca šta je bilo sa tom bebom, ako je moguće da se sazna gde je ta beba, odnosno sada već odrastao čovek.Rad po ovom zakonu je samo prvi korak. Možemo sada da pričamo i polemišemo da li je nastupila zastara ili nije, o rokovima, slušao sam i te gluposti, apsolutno zastarelo. Ne može apsolutno da zastari. Ne može nikako, jer posledice još traju. Koje su posledice? Evo, neka sad ta nestala beba, sad već odrasli čovek preda zahtev bilo kom državnom organu, bilo kojoj državi, za bilo kakvu ispravu, da li pasoš, ličnu kartu, nešto drugo, prekida sve rokove i ponovo sve kreće ispočetka.Problem

Vučić, i bioloških posledica kao što je prirodna smrt, nema protiv koga da pokrene krivični postupak, ali će svejedno dok ne utvrdi i te činjenice morati da vodi nekakav krivični postupak.Znate, možemo da pričamo o mnogim tim stvarima, ali niko ne može da me ubedi da protokoli koji su tada bili u bolnicama i porodilištima, da su uništeni, nestali, da se ne zna ko je kada bio te noći dežuran, koja je bila babica, koja je bila medicinska sestra, medicinski tehničar i tako dalje. Svi ti podaci protokola i dan danas postoje. Pa, ne može tužilac tek onako da kaže – ne znam protiv koga. Pa, i sami oštećeni znaju koji su lekari bili

nešto da kažem, ovaj zakon je upućen u Narodnu skupštinu još marta meseca 2018. godine. Što nije bio na dnevnom redu, leži na svakom od nas narodnih poslanika deo odgovornosti.Kolege poslanici koji su to napadali zašto sada diskutujemo o ovom zakonu, posle dve godine, dok je on u Narodnoj skupštini, ne u fioci, svaki narodni poslanik je dobio Predlog zakona, ja moram da postavim pitanje - zašto ste - zašto ste predlagali dopune dnevnog reda i u tim dopunama dnevnog reda isključivo tražili da se zakoni koje ste vi napisali ili članovi vaše poslaničke grupe nađu na dnevnom redu? Što niste predložili da se ovaj zakon nađe na dnevnom redu? Odakle sada ta naknadna Nama?)Znači, ja sada to pitanje postavljam i ovima iz bivšeg režima i svi koji su tražili dopune dnevnog reda, pa kažu – eto, posle dve godine izvadili ste zakon iz fioke. Ma, nismo ga mi izvadili iz fioke, on je danas na raspravi zato što su su narodni poslanici i Vlada Republike Srbije tražili da bude na dnevnom redu.Pitam kolege poslanike koji tvrde da smo dve godine krili ovaj zakon od njih, a imali su ga u rukama i toliko su brinuli o nestalim bebama i njihovim roditeljima da ni jedan jedini put nisu tražili da se predlog zakona nađe na dnevnom redu Narodne skupštine. E, pa to je licemerstvo. To je licemerstvo. Vlada je odradila svoj deo posla. Na nama poslanicima je deo odgovornosti što to nije ranije izglasano, ali ne možete sve da prebacujete samo jednima, a da ne prihvatite i deo odgovornosti. Baš u tome i jeste problem, što mi želimo da prihvatimo odgovornost za sve što smo radili i za neke posledice koje ljudi trpe, a sa kojima mi nemamo nikakve veze.I, slažem se, kada započnu sudovi rad po ovom zakonu, otvoriće se i arhive vezano za anketni odbor i za svedočenja raznih oštećenih roditelja čije su bebe nestale ili otete. Biće pokretani krivični postupci protiv odgovornih u zdravstvenim ustanovama, a pravo da vam kažem, jedino mi je žao što ne možemo da promenimo i Krivični zakonik, da se lica koja su otimala nekome decu osuđuju na 40 godina ili na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, kao i za silovatelje. Razlog je jednostavan - ljudska pohlepa nikada ne može biti dovoljno kažnjena zakonom kada upropašćuje mlad mlad život koji još nije zakoračio u pravom smislu reči u svoju budućnost.Postavljam pitanje, kada se završi sve ovo i kada se neki postupci okončaju i kada se sazna istina, kada se roditelji konačno sa svojom decom sretnu, znam da će roditelji svakako biti srećni. Biće srećna i ta deca, ali koliko će to uticati na njihov život i koliko će ga promeniti…(Vjerica je čovek srećan kada pronađe svoje prave roditelje i valjda je čovek srećan kada pronađe svoje dete posle decenija.Postavljam pitanje - koliko će to uticati na njihov život, koliko će ga promeniti i da li postoji mogućnost da oni koji su zaslužni za za njegovo odvajanje od njegovih bioloških roditelja mogu da budu kažnjeni zakonom koji propisujemo?

fioci, nije uspeo i nije stigao da ga pročita, jer nije nijednu rečenicu rekao o zakonu. Pričao je neke svoje opservacije, šta bi bilo kad bi bilo, ali o onome što piše u zakonu baš ni jednu rečenicu.Naravno da je zakon bio u fioci. Pa, nije valjda visio na ofingeru? U fioci dve godine. Činjenica je da vi sada čistite fioke, da imamo na dnevnom redu u okviru jedne tačke, ne znam, 20, 30 tačaka dnevnog reda. Znači, onaj napad demokratije vas je kratko držao. Opet ste se vratili na staro. Vi imate na dnevnom redu u okviru iste tačke Zakon o vojsci i Zakon o igrama na sreću. Zaista neverovatno.Kaže kolega Arsić - zašto mi nismo podneli predlog zakona vezan za ove nestale bebe, odnosno otete bebe, odnosno prodate bebe. Pa, mi smo podnosili razne predloge zakona, između ostalog smo predlagali da se menja Porodični zakon, da se zabrani da se zabrani usvajanje dece od strane stranaca i to je mogao biti, recimo, početak u rešavanje i ovog problema, jer su mnoga deca koje roditelji sada traže upravo prodati strancima, bogatim strancima.Kolega Arsiću, dame i gospodo, poštovani narode, mi srpski radikali smo podneli predlog za nov Zakon o izvršnom postupku

**Veroljub Arsić** Ako na moju diskusiju jedino mogu da se upute uvrede o tome da ja zakon nisam čitao, da je dve godine on bio u fioci… Kada neko kaže da je nešto u fioci, znači da se krije. Nijedan zakon koji uđe u Narodnu skupštinu kao predlog zakona ne može da bude sakriven i svaki narodni poslanik ga dobije najkasnije narednog dana od dana kada je Narodna skupština dobila taj predlog zakona. Predlog zakona je upućen u Narodnu skupštinu 20. marta 2018. godine.Druga stvar, nemojte da mi stavljate u usta ono što ja nisam rekao. Ja nisam rekao zašto niste napisali novi zakon. Ja samo postavljam pitanje ako ste toliko zainteresovani bili da se ovo nađe kao tema na dnevnom redu Narodne skupštine, zašto niste tražili

zakon.Potpuno razumem, ako je želja za replikom bila da pričate o Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, to je vaše pravo u replici, ali nemojte, molim vas, da mi stavljate u usta ono što nisam rekao i da izvrćete moje reči. Zaista, to nikuda ne vodi. Građani su videli pre samo nekoliko minuta o čemu sam ja pričao. Radeta** Nije baš ovako kako kolega Arsić kaže. Da tražimo da se stavi na dnevni red ovaj predlog zakona ne bi nam na pamet palo. Kamo sreće da ga ni danas niste stavili na dnevni red, zato što ovaj zakon ne rešava problem koji je evidentan, koji postoji u Srbiji decenijama.Rekli smo i kada smo pre govorili, ne optužujemo mi vas za nešto što se dešavalo pre 20, 30 i 50 godina, ali smo vam skrenuli pažnju da ovim zakonom nećete rešiti problem. Nećemo rešiti problem. Problem je celog ovog društva.Kakav je naš odnos prema ovom predlogu zakona i prema toj „fioci“ gde se zakon krije? Pa evo, zakon je u proceduri od 20. marta 2018. a mi smo amandmane imali 29. juna 2018. godine. Što ste naše amandmane držali u fioci? Što niste izašli sa predlogom i sa amandmanima? Hvala.

čujem priče o anketnim odborima koji su bili formirani u prethodnom periodu u ovoj Skupštini i koji su tobože rešavali probleme nagomilane u prošlosti, mene to odmah asocira na jedan kratki vic. Ja moram da vam ga kažem, kratak je, jedna rečenica. Glasi ovako:“Neka, neka, samo neka on krade sve te silne milione i neka pljačka narod, ali kada mu izreknemo partijsku opomenu ima da se puši“. E, takav je ishod i takvi su rezultati svih tih anketnih odbora i svih tih zaključaka koje su oni donosili. Ni jedan problem nije rešen, samo su gurnuti pod tepih. Toliko o tim anketnim odborima i načinu rešavanja problema preko anketnih odbora.Nestanak i krađa beba ili trgovina bebama nije naš problem, nije srpski problem, nije problem samo sa ovih prostora, nije to naš izum, nestanak i krađa i trgovina bebama je međunarodni problem. Događao se i poznat je od davnina i to je pojava u mnogim zemljama i mnogim delovima sveta.Naravno, nama najpoznatiji slučajevi su sa ovih prostora, nažalost iz Srbije i iz svih ostalih republika bivše SFRJ, ali bilo ih je i u svim zemljama istočne Evrope. Bilo ih je i u Španiji za vreme Frankovog režima, bilo ih je i u Argentini za vreme vojne hunte, u Irskoj gde je katolička crkva odvajala decu od majki za koje su oni procenili da su nepodobne iz nekih razloga da budu majke. Znači, nije to naš izum. Bilo je slučajeva u Grčkoj, Francuskoj, Italiji, Portugalu, Maleziji, Tajlandu, Kambodži i širom sveta.I ova vlast, današnja vlast predvođena SNS, bila bi možda i gora od svih prethodnih vlasti da nije sposobna da se suoči sa problemima, kao što smo bili sposobni i kao što smo se odlučili da se suočimo sa problemom, recimo, neisplaćenih razlika vojnih penzija, kao što smo bili hrabri da se suočimo sa problemom rešavanja stambenih pitanja pripadnika snaga bezbednosti ili na kraju krajeva, evo ovih dana da rešavamo status boraca, ratnih vojnih invalida, članova njihovih porodica itd, sposobno smo da stanemo u koštac i sa ovim problemom.Znamo da ni jedan zakon nije idealan, znamo da sa ovim zakonom nećemo rešiti baš sve probleme. Ovaj zakon je kompromis između naših želja i mogućnosti. Mnogo je udruženja roditelja čija su deca nestala, svi oni imaju neke svoje zahteve, negde se slažu, ali boga mi negde se i ne slažu. U pripremi ovog zakona sve te želje, svi ti predlozi uzeti su u obzir, o svima se razmišljalo.Pre svega, kao početna platforma bila je odluka Evropskog suda za ljudska prava koji je doneo onu čuvenu presudu o kojoj neću sada pričati i na osnovu koje smo mi krenuli. Svakako da nam je cilj bio da rešimo status tih nestalih beba, da roditeljima damo koliko-toliko zadovoljavajuće odgovore, svesni da nećemo moći kakav god da je zakon, da ispunimo one njihove krajnje želje, a to je susret sa njihovom nestalom decom.Podržavam ovaj predlog zakona iz više razloga, neću moći sve da ih nabrojim, ali između ostalog smatram da je zakon pravedan jer pruža mogućnost svim roditeljima nestalih beba, nestale dece, da pokrenu kao predlagači postupak koji je predviđen ovim zakonom.Rešenje tog postupka neće možda sve zadovoljiti, tj. onaj krajnji ishod, zato što postoji više mogućnosti, ishoda, takvog postupka. Jedna od mogućnosti je da se predlog odbije ako se ustanovi da beba nije nestala, teoretski je moguće. Druga mogućnost je da se predlog usvoji i da se utvrdi status nestalog lica, tj. bebe i to na sledeće načine. Na primer, da se utvrde činjenice o smrti deteta, ako je moguće dokazati da je stvarno došlo do smrti. Zatim, da se utvrde činjenice koje dokazuju šta se sa nestalim detetom dogodilo i da u skladu sa presudom Evropskog suda se utvrdi koja institucija je odgovorna za nestanak deteta. Treća mogućnost ili četvrta, koja je već po redu, da se usvoji predlog ali da se konstatuje da nije moguće utvrditi status nestalog deteta, jer možda direktni učesnici u čitavom tom događaju možda i nisu živi. Prošlo je mnogo godina, u mnogim slučajevima i više decenija. Ne postoji dokumentacija, itd.Međutim, i u takvim slučajevima ovaj zakon predviđa koliko-toliko, da kažem, nadoknadu pretrpljene, teško je to reći, ali pretrpljene boli ili da se na neki način predlagaču da naknada koju je predvideo Evropski sud pravde do visine od 10 hiljada evra, zbog toga što nje ustanovilo da je onemogućeno roditeljsko pravo, tj. kako kaže jer je povređeno pravo na porodični život.To nije svakako adekvatna nadoknada. Pitanje je koliko ova država ima mogućnost i sredstava i snage da se suoči sa svim ovim problemima. Mnoga udruženja roditelja nestalih beba su davala i druge predloge. Bilo je tu i dobrih predloga, ali koji nisu bili adekvatni ekonomskoj moći i snazi ove države. Da smo mi 10 puta snažniji i moćniji itd, svi problemi bi se rešavali drugačije.Ovaj zakon je, kažem, zato kompromis između naših mogućnosti i naših želja. Mi bi smo najradije želeli da roditelji pronađu svoju decu ili makar da ustanove status te dece i radimo, činimo sve da do toga i dođe.Svakako podržavam ovaj predlog zakona, smatram da je dobar. Možda ćemo nekim manjim izmenama preko amandmana i popraviti sve to. Možda ćemo u nekom narednom periodu, poučeni iskustvima, ubuduće doći u situaciju i da popravimo ovaj zakon, tj. da unesemo još nešto novo u njega, ali za sada mislim da je dobar i predlažem svim narodnim poslanicima da ga prihvatimo. Hvala.(Nataša Izvolite, po Poslovniku. o ovom predlogu zakona.Ja sam baš kao što je upućeno i vama i svim poslaničkim grupama upravo razgovarala sa gospodinom Radišom Pavlovićem. On je član Vladine Komisije za utvrđivanje otmice beba. Ovi podaci do kojih je Komisija u svom radu došla su frapantni. Potrebno je da istog trenutka predlagač ovlašćen, ako ste vi gospodine Đorđeviću, povučete ovaj predlog, jer ovaj predlog zakona ne može da ustanovi, odnosno ne može da na adekvatan način omogući ustanovljavanje svih pojedinačnih slučajeva, a samim tim, gospođo Gojković, da vam kažem kao odgovornoj osobi, predsedniku Narodne skupštine, da je u ovoj državi najveći problem zapravo u Tužilaštvu.Zamenik Republičkog javnog tužioca, po rečima gospodina Pavlovića, gospođa Jasmina Kiurski, koja je zamenik Zagorki Dolovac koja je nestala sa lica Zemlje, očigledno je namerno zataškavala istrage. Sam gospodin Pavlović je čovek koji zna da mu je dvoje dece, da su mu blizanci oteti 1988. godine.Dame i gospodo narodni poslanici, prošle godine je lično, kao član Vladine komisije, u prisustvu još pojedinih roditelja u zamrzivačima u Kraljevu video

Poštovane koleginice i kolege, dođu tako u životu neka vremena gde moramo da donosimo veoma teške i sudbonosne odluke i normalno da to nije lako. Da je lako ne bi zadesilo nas, nego bi to neki mnogo pre nas uspeli uspeli da završe i da skinu muku sa svih ovih porodica, sa Srbije i svih nas koji danas učestvujemo u rešavanju ovog problema koji postoji već nekoliko decenija.Da li je jednostavno razrešiti ovaj problem? Normalno da nije i tu se svi slažemo. Svako od nas vidi po neku muku, tegobu ljudi koje je zadesila ova nesreća.Kada je Bog stvarao Zemlju i kada je čoveka i ženu postavio na Zemlju, on im je istovremeno i dao jedno zaveštanje, misiju da nastave vrstu, odnosno da rađanjem stvore nove naraštaje koji će razvijati ovu našu zemlju. Tada je ženi koja rađa usadio tu ljubav prema novorođenom detetu koja traje kod žena mnogo jače i duže, nego kod nas muškaraca. Kako neko može da meri muku i patnju svih tih ljudi kojima se desilo to zlo, ne znam ni ja kako da ga nazovem, da im neko ukrade dete, da proda to dete, da im učini najveću muku od od koje ne znam da li postoji veća muka?Malopre reče kolega Arsić da bi voleo da mu neko kaže kako se osećaju ta deca kad posle 10, 20 ili nije važno koliko godina nađu svoje prave biološke roditelje.Ja imam jednu koleginicu koja je profesor univerziteta, vrhunski intelektualac, koja ima ovakvu muku. Njoj je sestra bliznakinja ukradena, hajde žena je, da ne pričamo o njenim godinama, ali posle nekoliko desetina godina ona je uspela da pronađe tu sestru. Pred njom je velika dilema. Kako saopštiti toj ženi da nije ono što jeste? Tridesetak godina je živela u jednoj porodici, imala srećan život, uspešnu karijeru i sada odjednom, ako joj to saopšti sve joj ruši.Šta je tu, po meni, najveća muka? Sudbina ili Bog su odredili da čovek umire jedanput,

umiru?Prvo, odmah po rođenju umiru, jer ih je neko sahranio, ukrao im je identitet i poslao ih na drugu stranu, kod drugih ljudi da im budu roditelji. Zatim, oni imaju život koji može biti manje ili više uspešan, imaju neku svoju prošlost i onda se desi jednog dana da im neko otkrije da oni nisu ono što jesu i tada umiru. Nije to tako lako 10, 20 ili 30 godina jednostavno izbrisati. Na kraju krajeva, umreće još jedanput kada se završava njihov biološki život ovde na Zemlji.Šta sad mi možemo da uradimo? Mislim da bi bilo dobro slediti vladiku Nikolaja Velimirovića koji kaže nema ljudi koji ne znaju mnogo, niti onih koji znaju dosta, odnosno dovoljno. Budimo pametni i pratimo ovu njegovu mudrost i kažimo sebi – niste najpametniji, ne znate sve najbolje na svetu, niste ni oni pojedinci pojedinci koji mogu za sebe da kažu da znaju dovoljno.Dajte da uključimo razum, da budemo smireni i da pokušamo na jedan civilizovan, dostojanstven način da rešimo probleme koji su zbilja izuzetno teški. Nikome neće da vredi, ni tim roditeljima, ni toj deci, ni jednoj strani, ni drugoj strani ako se mi budemo ovde svađali i raspravljali jedni drugima, nabacivali da je neko rekao ovo ili ono. Nama treba ovde da budemo pametni i mudri.Poručujem mudri.Poručujem i tim roditeljima da moraju da budu jedinstveni. Šta to znači kod Srba 10 udruženja, pa jedni druge napadaju, pa jedni protiv drugih govore. To je ljudi problem koji nije srpski, kako reče kolega Đokić, to je internacionalni problem, ali ne dozvolimo da i mi budemo uvučeni u to. Ono što je do sada bilo ne možemo da promenimo, ali za ubuduće ne dozvolimo da se više nikada u Srbiji ne desi da bilo ko ukrade neko dete. Hvala. Hvala, predsednice.Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, građani Republike Srbije koji pratite ovaj televizijski prenos, postoji jedna kineska poslovica koja kaže da svi cvetovi budućnosti su u semenu sadašnjosti. Dakle, sve ono što danas uradimo imaće neke svoje plodove u budućnosti. Kako se budemo ophodili prema današnjosti, kako se budemo ophodili pre deci, takvu ćemo budućnost da imamo.Takvu budućnost imaju i oni koji su se drznuli da otimaju nešto što je najvrednije od roditelja. I sam sam roditelj dve ćerke pratio sam danas ovu raspravu, čuo sam i naše kolege, poznajem i one koji su imali, nažalost, teško je naći dovoljno dovoljno tešku reč, dovoljno tužnu reč koja opisuje sudbinu tih ljudi kojima je neko oteo dete, ukrao bebu da bi zadovoljio svoj sitno sopstvenički finansijski interes, da bi sebi ispunio neki svoj sebičluk, da bi sebe zadovoljio na bilo koji način, pa se drznuo da to učini tako što će nekome

preko godinu dana ne dolaze u ovu Narodnu skupštinu Republike Srbije u kojoj primaju platu iz budžeta… Zašto niko od njih koji toliko brinu o deci, o budućnosti ove zemlje nije takvu raspravu započeo, nego kaže da je to predizborni trik?Ovde trik?Ovde imamo jednu zamku. To nije nikakav predizborni trik. To je iskrena želja da se jednom ustanovi ko je decenijama unazad u ovoj zemlji krao život te zemlje. Niste samo ubili porodicu ili ubili majku i oca time što ste uzeli dete. Ubili ste zemlju time što ste krali tu zemlju, što ste od nje otimali, pa ste na kraju, kada više niste imali šta da otmete od nje, otimali od porodica decu.To je bagra u najgorem smislu te reči. Nažalost, ta bagra je decenijama bila na slobodi, decenijama uzimala decu, uzimala novac za tu decu, zavijala u crno brojne porodice samo da bi punili svoje džepove novcem i to najprljavijim mogućim novcem.Mi smo danas pokrenuli tu temu iz iskrene želje da se jednom stavi tačka, a da se stavi tačka na ovako užasne monstruozne stvari koje su se dešavale. Mi kao odgovorni ljudi, kao političari koji traže podršku građana, koji razgovaraju sa građanima, koji žive sa građanima, pa i mi smo sami građani, imamo dužnost prema svojoj zemlji i prema svojim komšijama. Neko ima komšiju koji je ostao bez deteta na takav način. Imamo dužnost da i prema svojoj zemlji pokrenemo postupke i učinimo sve što možemo mi koji smo ovde da postoji zakonodavni okvir u okviru koga će se ispitati šta se dešavalo sa nestalom decom, gde su završavala, ko je uzimao novac za to.Zbog čega niko pre nije ovo stavio na dnevni red? Šta se krije iza svega toga? Koga su krili pripadnici različitih režima pre ovog pa nisu hteli da dođe to na dnevni red? Koji su njihovi članovi i prijatelji ili rođaci zapravo bili umešani u sve to i ne samo kad su u pitanju nestale bebe, već kad je u pitanju uništavanje miliona onih ljudi koji su napuštali Srbiju decenijama unazad? Pa sad tobož kukaju, kažu – odoše nam deca. Pa tu decu su i krali ti isti, ukrali su im budućnost time što su krali novac od građana time su terali tu decu odavde. Rekli su – deco, idite iz Srbije, niste potrebni ovoj zemlji.Time što smo uspostavili stabilnost u zemlji, time što otvaramo radna mesta, gradimo puteve, mostove, što otvaramo zemlju za investicije, time smo doprineli tome da danas u Srbiji se rađa više dece nego pre, poverenje u svoju zemlju, da imaju poverenje u svoju zemlju, da imaju poverenje u institucije, da imaju poverenje u svog predsednika Republike. To tako nije bilo pre.Deo opozicije jaše na tome, na nesreći ljudi jer kad nema nesreće nema ni teme. Dok god ima nesreće, dok god ima jednog nesrećnog čoveka, to je za njih tema, ali nema predloga da se ta nesreća reši. Nema predloga kako da se obriše suza toj majci kojoj je oteto dete. Nikada ta tuga ne može da se izbriše. Niko ne može to od nas da nadoknadi bilo kakvim novcem, naravno, niti imamo bilo kakve iluzije time da ćemo nešto nadoknaditi nekome sa bilo kakvom sumom novca.Svaki normalni roditelj kaže da život i sreća njegovog deteta nemaju cenu, prosto morate pružiti ljudima neku vrstu satisfakcije. Najbolja je ta kada budemo videli prvi slučaj onog zlikovca koji je ukrao i jedno dete da odgovara to će biti satisfakcija tim ljudima koji su ostali bez svoje dece. To će biti pravi pokazatelj da smo ovde uradili veliku stvar danas, da nismo pričali praznu priču od strane, opet, dela opozicije koji ne sedi ovde, da je nešto marketing, politika i ne znam ni ja šta. Život dece nije marketing i politika. Nažalost, za neke jeste. Za neke se sve svodi na politiku, na trikove, na marketing, na maglu, pa tako na izborima i prolaze. Tako će i na ovim narednim izborima proći, sve dok ne shvate šta je za državu najvažnije, a to su deca, da im obezbedimo sigurnu, mirnu, stabilnu i predvidljivu budućnost. Upravo iz tih razloga je i nemački filozof Nomalis rekao da gde su deca tu je zlatno doba. Ja verujem da što više dece u Srbiji, to je i zlatno doba za Srbiju sve bliže. Hvala. Zahvaljujem.Da li neko želi da iskoristi vreme po članu 96. Poslovnika?Reč Zahvaljujem predsednice.Evo na kraju ove ili pri kraju ove rasprave koja naravno nije bila baš onako kako bi ova tema to zasluživala, ali nije bila ni najgora, moram priznati, kakva zna da bude, samo bih u duhu onoga što je bila i moja prva i početna intervencija insistirao na tome da pokušamo da do kraja ove rasprave, uključujući i onu amandmanima, odnosno u pojedinostima, ostanemo koliko je moguće svesni ozbiljnosti i težine teme o kojoj govorimo.Nisam se prepoznao u ovim prozivkama i zaista nisam imao ni nameru da na bilo koji način politizujem ovu stvar, niti da delim odgovornost, niti pohvale, niti packe različitim režimima koji su učinili ili nisu nešto učinili.Mi imamo konkretan Predlog zakona. Ja sam rekao da bih najviše voleo, kao i u nekoliko drugih slučajeva, da mogu da ga pohvalim i podržim kao što jesam kada jer reč o takvim nekim temama, sličnim, već činio. Ovoga puta ne mogu. Rekao sam zašto. Nikome ne prebacujem, nikoga ne osuđujem, ali smatram da je za moj stav po tom pitanju relevantno mišljenje ovih udruženja roditelja. Ako oni smatraju da nisu zadovoljni, a rekao sam da je njihova patnja i muka takva da ih je nekako sve učinila boljim i sigurno su iznad, ako za nas ne možemo biti sigurni, ti ljudi su svakako iznad te neke dnevno političke i politikanske igre, kao što ne žele da se ta priča svede na nadoknadu materijalnu, tako isto smatraju da im ovo postojeće rešenje ili postojeća rešenja ne garantuju istinu, a to je ono što oni traže, istinu i pravdu.Ako se ispostavi drugačije, ja ću biti srećan, ali bih podsetio sve one koji su ovde govorili sa jedne ili sa druge strane, ja sam samo kritički rekao, još je neko to i sa ove pozicione strane rekao da nije verovao, ne znam ko, da to postoji. Stvarno kada sam čuo za te slučajeve mislio sam da je to prosto samo neažurna evidencija i da nije moguće. Ispostavilo se kada su se složile kockice ne da je moguće nego je vrlo verovatno, gotovo sigurno i nije to samo kod nas takvih slučajeva bilo.Takođe se slažem sa nekim ko je, zaista nisam siguran ko beše, možda čak kolega Arsić, pomenuo da bi za one koji su odgovorni za ovo kazna morala da bude ravna onoj koju smo ovde napravili i sa kojom smo se složili, većina nas ovde, da treba da bude takva i zastrašujuća, slična onima koji su osuđeni za silovanje i zlostavljanje i ubistva dece. Znači, u rangu odgovornost meni, po mom osećaju ta odgovornost je gotovo tolika, ne samo da neće biti tolika nego ja se plašim i to je ono što mi je razlog za brigu i ovom pitanju da neće uopšte biti niko osuđen osuđen i ja bih digao obe ruke za predlog zakona koji ne može da garantuje, ali barem koji obećava da će ta praksa biti prekinuta.Naravno da ima prekivanja. Naravno da je bilo zavere.

Kakva je to mašinerija? Pa i najsavršeniji zločin se utvrdi, najsavršeniji i naj, onako, tehnički savršeniji pa neki ostane trag, a ovako nečemu traga navodno nema. Ne, nego verovatno ima one prakse prikrivanja, ruka ruku mije, nezameranja i svega onoga što inače postoji, nažalost i u lekarskoj branši gde je to još još strašnije.Dakle, nikoga ne osuđujući, ni u koga ne upirući prstom i ne žigošeći ga, prosto smatram da smo dužni i apelovao sam zbog toga na predstavnike na predstavnike Vlade, predlagače da u duhu ove prakse koju su regulisali po ovom pitanju, razgovora, ne potcenjuje ja ni rad te komisije, niti bilo čega što je formirano pre par godina, niti bih ja ovaj predlog cepao kao što su neki radili tamo pred kamerama, ali prosto ako su već neki koraci napravljeni, možda je moglo po cenu da se sada produži još nekoliko meseci prosto uvažiti ove primedbe, ne moje, ne nekih kolega iz opozicije, već roditeljskih udruženja i dobiti predlog ili doći do predloga iza kojih bi i oni mogli stati i da bar jednu stvar relativno koncetualno i srećno privedemo kraju. Hvala. Zahvaljujem se, poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici.Na osnovu današnje, rekao bih više nego iscrpne diskusije, rekao bih da se nameću dva zaključka. Prvi, da zaista postoji najveći broj izlaganja i sa ove pozicione i sa one druge strane koji govore o tome da po prvi put se rešava problem, po prvi put se pokušava da se reši problem koji ne datira od juče, već koji postoji više decenija. Mislim da je to jedna suštinska stvar, jedan zaključak koji, evo iznosim i ovaj put, a to je da se problemi ne guraju pod tepih već da se problemi, kod ove vlasti rešavaju.Drugi zaključak koji se nameće jeste taj da, lično mislim da će svi oni koji na bilo koji način zloupotrebljavaju ovako tešku i mučnu temu u svrhu politike, da li jednodnevne ili koje god oni misle. Mislim i tvrdim da će biti kažnjeni na sledećim izborima zato što ova tema ne sme da bude politika. Ova tema je toliko teška da svi zajedno moramo da poštujemo i muku i bol svih tih roditelja koji su osetili tu patnju, koji imaju taj osećaj isključivo zbog sumnje, makar zbog sumnje, da se nešto tako strašno desilo.Još jednom ponosan sam na sve ljude iz Ministarstva pravosuđa i unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravlja, ponosan sam na naš zajednički rad, zato što krenuli smo da pređemo taj prvi stepenik. Ja to tako posmatram. Nakon ovog, rekao bih uspešnog dana, uspešne rasprave, mislim da u narednom periodu ostaje dovoljno vremena da razgovaramo, ne govorim samo o zakonskim popravljanjima i poboljšanjima, već govorim o svim onim momentima koji će se izroditi, pre svega u implementaciji ovog zakona. Svako rešenje Svako rešenje koje nije dobro, mislim da u narednom periodu treba zajedno da ispravljamo. Hvala još jednom. **Maja članu 96. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 6. i 9. dnevnog reda.Vidimo se sutra u 10,00